Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak ujedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Zdravko Marić, državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Dakle Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom inspektoratu također osnovni razlog za njegovo donošenje, odnosno predlaganje uskladba odredbi sa Zakonom o općem upravnom postupku. U smislu tih izmjena dozvolite mi da kažem da umjesto dosadašnjeg zakonodavnog rješenja, koje predviđa mogućnost izjavljivanja žalbe protiv rješenja iz članka 19. stavak 1. Zakona o financijskom inspektoratu, a o žalbi odlučuje Ministarstvo financije, prijedlogom ovog zakona se odredbe o dvostupanjskom rješavanju predlažu zamijeniti odredbom kojom će pravo na žalbu biti isključeno, ali će strankama biti osigurana sudska zaštita u postupku pred upravnim sudom, što je u skladu s člankom 105. stavkom 1. Zakona o općem upravnom postupku, i člankom 3. stavkom 1. točkom 1. Zakona o upravnim sporovima. o upravnim sporovima. Također napravljena je jedna izmjena u smislu Zakona o financijskom inspektoratu, u kojem se daje i dodaje u članku 12. zakona novi stavak, kojim se financijski inspektorat uz poslove neposrednog nadzora ovlašćuje na provedbu neizravnog nadzora, u svrhu primjene pristupa pristupa temeljenog na riziku i procjeni usklađenosti subjekta nadzora sa zakonskim propisima. U tom smislu napravljena je nomotehnička uskladba, tako da se umjesto izraza neposredan nadzor, uvode izrazi izravni i neizravni nadzor. Također na kraju dozvolite mi da kažem da Vlada prihvaća predložene amandmane Odbora za zakonodavstvo. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, poštovana gospođo ravnateljice Državnog inspektorata. Evo dakle pred nama se nalazi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom inspektoratu, koji se već sam i uvodno rekao isto tako kao i niz drugih zakona usklađuje sa Zakonom o općem upravnom postupku, a ujedno njegovo usklađivanje predstavlja i našu obvezu u u sklopu pridruživanja Europskoj uniji, dakle naše usklađivanje u dijelu poglavlja 23. pravosuđe i temeljna prava. na te činjenice, dakle Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice i ovaj će, kao i onaj prethodni zakon u potpunosti podržati. S obzirom da predložene izmjene i dopune zakona su više tehničke nego suštinske naravi, ja ću također uvodno nešto reći o samom Zakonu o financijskom inspektoratu, kojeg je ovaj Visoki dom donio u srpnju 2008. godine, i koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 85 iz iste godine. Naime Zakonom o financijskom inspektoratu uređuje se ustrojstvo, djelokrug rada, nadležnost i ovlasti financijskog inspektorata, kao jedne od upravnih organizacija Ministarstva financija, koja nadzire primjenu propisa iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, deviznog poslovanja, te pružanja usluga platnog prometa i prijenosa novca. Kada je riječ o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, financijski inspektorat nadzire provedbu mjera radnji i postupaka za sprječavanje te otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma, financiranja terorizma, koje su propisane Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, te drugim propisima donesenim na temelju toga zakona. Nadalje, u području deviznog poslovanja financijski inspektorat nadzire poštivanje uvjeta i načina obavljanja prekograničnog poslovanja, te poslovanja sa stranim sredstvima plaćanja u zemlji propisanih Zakonom o deviznom poslovanju, dok u području pružanja usluga platnog prometa nadzire obavljanje platnih transakcija i drugih

ustanovi da postoji osnovana sumnja da na počinjenje prekršajnog ili kaznenog djela dužna nadležnom državnom tijelu podnijeti odgovarajuću prijavu, odnosno optužni prijedlog. S obzirom na širok djelokrug rada financijske policije, koja u svojem radu osim ovoga zakona primjenjuje i određeni broj drugih posebnih propisa, od osobitog je značaja, što je zakonom i naglašeno, njezina suradnja sa drugim institucijama i tijelima poput Hrvatske narodne banke, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Ureda za sprječavanje pranja novca, tijela kaznenog gonjenja, ostalih nadzornih tijela Ministarstva financija itd., itd. Konačno, radom financijskog inspektorata koji u svojem sastavu ima Odjel za nadzor, Odjel za prekršajni postupak i Odjel za međunarodnu suradnju, upravlja ravnatelj, a u radu mu pomažu pomoćnici, dakle ovdje je s nama danas ravnateljica Državnog inspektorata. Kada je konkretno riječ o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske, potrebno je prije svega reći kako se njime predlaže usklađivanje odredbi o pravnoj zaštiti u slučaju izricanja nadzorne mjere, kojom se stranci nalaže otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju sa odredbama novog Zakona o općem upravnom postupku. Stoga se odredba članka 19. stavka 2. važećeg zakona, kojim je predviđena mogućnost izjavljivanja žalbe Ministarstvu financija protiv rješenja inspektorata, odredba o dvostupanjskom rješavanju, predlaže zamijeniti odredbom kojom će pravo na žalbu biti isključeno, ali će nezadovoljnim strankama biti omogućena sudska zaštita u postupku pred upravnim sudom, što je u skladu sa člankom 105. stavkom 1. Zakona o općem upravnom postupku. Nadalje radi preciznijeg određenja vrste nadzornih aktivnosti koje financijski inspektorat provodi po službenoj dužnosti, predloženo je da se uz poslove izravnog nadzora zakonom omogući i provedba provedba neizravnog nadzora, koja će se temeljiti na pregledu poslovne dokumentacije, i podataka prikupljenih od strane subjekta nadzora. Takav način postupanja ubuduće, i ovo je potrebno naglasiti, zasigurno znatno pridonijeti preventivnom djelovanju inspekcije, podizanju svijesti subjekata nadzora o potrebi zakonitog poslovanja, te konačno kvalitetnoj procjeni rizika, kvalitetnijem planiranju izravnog nadzora, i ukupnoj efikasnosti u radu financijskog inspektorata. Na kraju spomenut ću i to da se vrste nadzora preciznije i kvalitetnije terminološki usklađuju, tako da se u tekstu zakona riječ neposredni zamjenjuje riječju izravni, dakako odgovarajućim padežom, Naravno kao i sve prethodne zakone koji se usklađuju sa Zakonom o općem upravnom postupku, i gdje se međusobno usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje i usvajanje i ovih predloženih izmjena i dopuna. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Uvaženi zastupnik Željko Turk, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi državni tajniče, gospodine ravnatelju, kolegice. Evo dame i gospodo saborski zastupnici jasno je da je ovo još jedan u nizu i paketu zakona koji u svojoj konačnici i znači usklađenje sa zakonima i pravnom stečevinom EU, a isto tako njegovo usklađenje sa Zakonom o općem upravnom postupku. Zakon o Financijskom inspektoratu je stupio na snagu 2008. godine i kao što je i kolega Filipović u govoru ovdje u ime kluba rekao njegovu važnost nama, a posebice dakle široj javnosti često dakle uloga i mjesto samog Financijskog inspektorata nije posebno jasna ili sama po sebi nije nije dovoljno široko objašnjena, ali kada i sami spomenemo riječi i konstataciju pranje novca ona izaziva pozornost kako svih nas više-manje u struci, a isto tako onda i u okviru pravne regulative u RH. Jasno je kada govorimo o pranju novca da se u tim kriminalnim radnjama aktivnosti kreću prema onim sustavima prema onim državama čija je pravna i financijska regulativa što je moguće lošija kako bi prošla kao takva nekažnjena. I zbog toga sama ta konstatacija i bitka o tome da se ona kao takva ne dozvoli čini jedno od bitnih zadataka i uloga i ovoga Financijskog inspektorata, dakle RH. Kada govorimo o prekograničnom poslovanju kako danas, a tako i u vremenu koje slijedi, dakle uvijek su granice te koje izazivaju određena kako pravila igre, ali i načine ponašanja kojim se pokušava izbjeći zakon i zakonske obveze. Danas to možemo konstatirati u kontekstu Hrvatske kao države koja je buduća članica EU, jednim dijelom će ta prekogranična suradnja se izgubiti u jednom dijelu, ali svakako u vremenu koje slijedi u okvirima Hrvatske kao države članice Unije na njezinim granicama definitivno biti će i dalje posebice prema BiH, posebice Republici Srbiji granice još jedno određeno vrijeme te to prekogranično poslovanje imati ili ima bitnu ulogu, a posebice u kontekstu države koja je kao Hrvatska članica EU u odnosu na one koji to do tada nisu. Isto tako kad govorimo o platnom prometu, o njezinim bitnim segmentima za funkcioniranje cjelokupnog društvenoga i privrednoga života svakako kontrola tih aktivnosti i njezin nadzor spada u rad ovoga Financijskog inspektorata. Kolege su, i kako uvaženi kolega državni tajnik tako i kolega Filipović, i podrobnije govorili o samom segmentu nadzora kako onoga izravnoga nadzora, dakle dolaska u prostore privrednih i inih subjekata te vršenje nadzora na licu mjesta, ali isto tako jedne ove nove formulacije koja se ovdje donosi i unosi u zakon, a to je neizravan nadzor, odnosno slanje i davanje potrebite dokumentacije koja je temelj samog kao nadzor poslovanja. Možda mogu reći i kao čelnik jedne lokalne samouprave da upravo takav jedan neizravan nadzor kod slanje dokumentacija, a prije svega kao preventiva je nešto što je dobrodošlo. Jer na neki način jednim dobrim dijelom uloga institucija pa i Financijskog inspektorata nije sama po sebi kažnjavanje nego dobrim dijelom i edukativnog karaktera kako bi u okviru poslovanja kojem svi mi koji se bavimo tim i takovim poslom imamo mogli u vremenima koji su pred nama imati kvalitetne rezultate. Tu možda malo poistovjećujem i sa poslovnim uredima vezanih na lokalne samoupravne državne revizije i njihove dakle kontrole, a osim toga dakle i uredi i unutrašnje revizije jedinica lokalnih samouprava, područnih i ostalih, a sve dakle u kontekstu kvalitetnijeg načina i rada kako ove institucije tako i državnih institucija u cjelini. U svakom slučaju da ću ovakav prijedlog ovoga izmjena i dopuna Zakona o Financijskom inspektoratu RH prihvatiti kao što smo to učinili i u ovom prvom zakonu koji sa jednim dijelom, usuđujem se reći, i na to i nadovezuje. Hvala. definitivno ovaj prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Financijskom inspektoratu RH je nešto što treba podržati. Radi se više o tehničkom aspektu usklađivanje sa Zakonom o općem upravnom postupku, otvara se jedna mogućnost preventivnijeg djelovanja inspekcijskog nadzora i jedno terminološko usklađivanje. Međutim, moje pitanje je kroz ovu raspravu s obzirom da je Financijski, da imamo Zakon o Financijskom inspektoratu RH od 2008. godine, drugim riječima već 3 godine, koji su efekti te institucije kao inspektorata? Da sad ne iščitavam koji ne iščitavam koji su zadaci ili koje područje djelovanja je ovog Financijskog inspektorata. Ali, u kontekstu svih ovih događanja i predistražnih radnji, istražnih radnji, i USKOK-čkih i policijskih i Državnog odvjetništva, jedan čitav niz povremenih ili privremenih ili čak i u nekim slučajevima i povratnika u istražne postupke i u Remetinec, u čitavom tom sustavu definitivno ima i deviznog prekršaja. Neke stvari su se plaćale, a ne zna se tko je platio, a plaćene su prema vani. Na koji način je plaćeno? Torbe novaca, moguće pranje novca i čitav niz stvari. S obzirom da imamo taj Financijski inspektorat i instituciju koja funkcionira uz sve ove divne riječi i dobre namjere koje su očito bile i ovim zakonskim, pretočene kroz ovaj zakonski prijedlog moje pitanje je, a kaj ti ljudi delaju? U čemu je problem? Imamo sustav, kontrolni mehanizam koji može preventivno djelovati, dapače i osnovni i temeljni zadatak mu je djelovati preventivno, a činjenica da se to nije dogodilo. Prema tome, u svakom slučaju osobno ću podržati i ovaj prijedlog zakona i ovo potrebno usklađivanje sa Zakonom o općem upravnom postupku i terminološko usklađivanje i dobru namjeru jedne snažnije mogućnosti preventivnog djelovanja ali opet se postavlja pitanje da li ta institucija temeljem ovog Zakona izvršava svoju zakonsku obvezu. Na temelju nekih primjera da ih sada ne spominjemo, manje više poznati su javnosti snažno i značajno, očito da ne izvršavaju u cijelosti ili potpunosti svoju funkciju. Da li se opet vraćamo na onu našu startnu poziciju a to je da imamo Zakon ali istovremeno taj Zakon ne ne izvršavamo ili ga ne podržavamo. U svakom slučaju ovaj Prijedlog zakona ću podržati ali uz istovremeno pitanje zašto i zbog čega institucija koja je formirana temeljem zakona svoju zakonsku obvezu ne izvršava. Nadam se da će Hrvatska javnost dobiti odgovor bar u ovom segmentu kada u mnogim drugim segmentima mi taj odgovor ne možemo dobiti. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku gospodin zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Koračević odlučio sam se na repliku čisto iz razloga da dobijete priliku da kažete, ali iz vaše rasprave na žalost ja sam zaključio da uopće niste upoznati i da ne znate što je funkcija i što financijski inspektorat radi, nekada se zvao devizni inspektorat, i budite uvjereni da mnoge istražne radnje što ih je provelo Državno odvjetništvo ne bi bile privedene niti blizu da Inspektorat ne radi svoj posao. Ima poslova o kojima se ne piše u novinama, ima poslova o kojima se mnoge institucije ne mogu niti ne smiju hvaliti, ali imate ocjene koje te institucije dobiju od međunarodnih financijskih institucija. kada govorimo o nekakvim financijskim nadzorima onda sve institucije u državi koje vrše određene financijske nadzore mislim da se i kritički i pohvalno trebamo postaviti prema svima, tako da mnoge istražne radnje koje su provođene u proteklih 6, 7 godina, neke druge institucije su trebale odraditi posao, nisu ih odradile, odradio ih je tadašnji devizni inspektorat, a današnji financijski inspektorat, ja sam to često zbog ljudi koji rade u instituciji se javio na repliku, budite sigurni da ti ljudi itekako rade svoj posao, isto kao što to radi Ured za sprečavanje novca, međutim, pitanje da li neki drugi rade. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Zlatko KOračević. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Evo, hvala lijepo kolega Šuker na replici i potpuno se slažem s vama i i također dijelim taj stav da ljudi koji su zaposleni vrlo vjerojatno, jednostavno želim vjerovati da rade vrlo korektno svoj posao i potpuno se slažem s vama da su odradili čitav niz poslova o kojima se ne piše u novinama definitivno, ali moje pitanje je upravo bilo prema svim onim slučajevima o kojima se piše u novinama, predmet su istražnih radnji, predmet su čak i dosuda i kazni, a sasvim sigurno bilo je elemenata i pranja novaca i deviznog prekršaja i čitav niz drugih stvari. Prema tome, ako su ti ljudi odradili, neke druge institucije nisu odradile kao što ste vi rekli, onda je moje pitanje upućeno tim institucijama, moje pitanje upućeno tim institucijama, ali sasvim sigurno ako mene kao instituciju, a predstavljam Financijski inspektorat Republike Hrvatske neka druga institucija ometa u mom poslu ili ne dovršava nešto što sam započeo, onda sasvim sigurno treba reagirati. U svakom slučaju ja vjerujem da ti ljudi rade svoj posao, ali činjenica da na ovom primjeru da ukupni kontrolni mehanizam u ovoj državi ne funkcionira na najbolji mogući način ili na način koji bismo mi željeli. Hvala.

Zakona o financijskom inspektoratu jer ako je ikada potrebniji snažniji nadzor nego danas onda to pokazuju činjenice i događaji u gospodarstvu Republike Hrvatske. Kažu da u uvjetima recesije treba olabaviti monetarnu politiku, a osnažiti, očvrstiti, disciplinirati fiskalnu politiku i upravo izmjena ovog Zakona ide u tom smjeru učvršćivanja, stvaranja okvira da se snažniji nadzor u poslovne subjekte donese. Samo ako izanaliziramo koliko je posljednjih 7, 8 godina pojačan odljev sredstava novčanih Republike Hrvatske u inozemstvo temeljem intelektualnih usluga koje u većini slučajeva ne odgovaraju opisu koji piše u izvršenju suda, u većini slučajeva nemaju nikakva pokrića za izvršene usluge niti ima dokaza..., upravo ovakav nadzor će omogućiti da se tome stane na kraj, a to su 100 milijuna kuna uvećani samo u prošloj godini. Koliko je samo softverskih rješenja, računalnih usluga plaćano u posljednjih 5 godina više nego uobičajeno, a sve da bi se odljev novčanih sredstava učinio iz Republike Hrvatske u inozemstvo, da bi se transferirao novac u zemlje gdje je porezna oaza, na svoje offshore kompanije, a time stvarajući ulazni trošak umanjila porezna osnovica a time izbjegavao porez na dobit. I tu prednjače velike tvrtke, koliko je samo banaka i telekomunikacijskih kompanija povećalo rashode u tom pogledu. Pa kaže rashodi im se povećali, pa nisu za zaposlene, smanjili su broj zaposlenih, a rashodi se povećali, ali to nisu troškovi poslovanja i na to treba posvetiti posebnu pozornost i zato dajem potporu ovakvoj izmjeni Zakon da sve ono što nije izravno vezano za poslovanje poslovnog subjekta, i njegovo funkcioniranje ne smije ulaziti u osnovicu poreza na dobit, ne smije ulaziti u troškove. Na tome najviše zlorabe poslovni subjekti. Toliko toga kada netko plati ručak poslovnom partneru onda je li tih 1000 kuna u poslovne svrhe ili nije, mora se pisati čak i s kim je bio na ručku, nekada se pisalo je li to njegov poslovni partner ili je potencijalni poslovni partner, a kada netko 100 milijuna kuna ispostavi za intelektualne usluge, savjetovanja razno raznih, onda tu nema, tu treba pojačati nadzor. Isto tako ima jedna banka koja kupuje vlastite dionice i time bonuse isplaćuje svojim članovima upravo i to stvara kao trošak i time umanjuje poreznu osnovicu. A kada su prodavali svoje dionice plaćali su dionice naplatili su prodaju dionica dobivanjem dionica u inozemstvu što je protuzakonito bilo. Ovaj će pripomoći da se takvi događaji više sprečavaju, a poznata je najveća hrvatska banka prodavali su vlasnici svoje dionice i dobivali za isplatu 90% vrijednosti kupoprodajne dobili su ne u novčanim sredstvima a novci su trebali doći u RH, nego su nego su dobili u dionicama majke banke u Italiji. A samo 10% je isplaćeno novcima RH. Ima toliko prostora gdje treba pojačati nadzor i sigurno će ove izmjene pridonijeti da se time izravno utječe na smanjenje sive ekonomije, da se time izravno utječe na eliminaciju onih troškova koji nisu stvari troškovi, a onda se dovode sami sebe u situaciju da kažu, pa nama su povećani troškovi. naravno da su povećani troškovi ako se iz troškova tvrtke sagrađuju vile, sagrađuju kuće, kupuju jahte, plaća u inozemstvo svojim tvrtkama, pa onda troškovi rastu. Najveći problem hrvatskog gospodarstva je upravo plaćanje novčanih sredstva iz tvrtki koje ne služe sa svoje poslovne aktivnosti. To je najveći problem gospodarstva RH i najveći problem kompanije i tome treba doista jedanput stati u kraj. Ne može se ići u trošak a plaćati svojoj supruzi putovanje na Broadway predstave. I to ide u trošak, a imamo takvih slučajeva koliko god hoćete. Samo treba zaviriti u te poslovne subjekte. Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Prvo uvaženi zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dakle, kolega Mariću slažem se u potpunosti s vama i iz nekoliko stvari sam se odlučio na repliku na ovu vašu raspravu iz jednostavnog razloga da neke stvari još možda malo proširimo i pojasnimo. Prije svega dakle upravo na temelju određenih nalaza inspekcijski koje je imala bivši devizni inspektorat i Ured za sprečavanje novca i uočavanjem da ima puno transakcija prema vani za određene poslove za koje se nije moglo naći dokaze da su obavljeni niti ugovori niti drugi materijalni dokaz. Dakle, išlo se na izmjenu Zakona o porezu na dobit gdje je rečeno da sve transakcije prema trećim zemljama dakle off shore kompanijama su plaća se porez na dobit 20% bez obzira kakva to transakcija bila. Isto tako mnogi su odlučili da svoje menadžere u Hrvatskoj nagrade sa bonusima tvrtke. Međutim i tome se doskočilo na kraj jer odredbama Zakona o porezu na dohodak je definirano da oni na to plaćaju 40% poreza na dohodak. Prema tome, sve inspekcije u Ministarstvu financija u jednoj koordiniranoj akciji nastoje maksimalno koliko je to moguće stisnuti obruč sprečavanja pranja novca, oko određenih troškova poslovanja, a to je zadnja izmjena Zakona o porezu na dohodak i porezu na dobit dovela do toga da se jasno razluči što su troškovi poslovanja tvrtki, a što su troškovi poslovanja koje vlasnici tvrtki koriste u privatne svrhe. Dakle, zakonodavno je to napravljeno. Financijska policija i POrezna uprava to u svojim kontrolama trebaju detektirati. A sigurno da je Financijski inspektorat što sam rekao i kada sam govorio kolegi Koračeviću u zadnjih nekoliko godina pa mogu reći bila kičma u otkrivanju razno raznih protuzakonitih transakcija i sigurno da će i državni odvjetnik i sve institucije potvrditi da nije bilo te sjajne suradnje sa Financijskim inspektoratom da mnoga kaznena djela ne bi bila otkrivena. I zato sam se javio za repliku i mislim da zbog ljudi koji rade u toj instituciji to treba javno reći, jer ne jedanput je državni odvjetnik pohvalio suradnju sa svim institucijama u Ministarstvu financija. I zato bez Financijske policije, bez POrezne uprave bez Ureda za sprečavanje novca i bez Financijskog inspektorata sigurno da bi se teško neke stvari otkrile i da bi se teško postupak zaključio. u današnjim modernim poslovnim pothvatima i ovim pomodnim menadžerskim strukturama najcjenjeniji su oni koji se znaju domisliti kako fiktivno povećati troškove, kako povećati rashode odnosno kako time umanjiti osnovicu za porez na dobit. I tu su domislili se maglovite Prednjače kažem intelektualne usluge i to iz inozemstva. Zamislite kao da su Hrvati idioti. Nitko u Hrvatskoj ne može savjetovati ništa samo u inozemstvu u zadnje vrijeme se plaća intelektualne usluga. Održavanje kompjuterskih sustava, održavanje informatičke opreme plaća se u Luxemburgu. Pa jel to moguće? I konačno uvidom vidjelo se gdje sve curi i tako da će se sada poduzeti sve da toga više ne bude. Pa jesu li reklame koje nas svaki dan topediraju, ne možemo ni Dnevnik na miru pogledati da nemamo onih 90 sekundi koji teroriziraju mentalni sklop svakog intelektualca a i svakog onog koji imalo razumije što se događa u ovoj Hrvatskoj. Kakve veze ima ona ona reklama sa poslovanjem? Apsolutno nema nikakve veze. Ne pridonosi ničim, povećanju poslovene aktivnosti. Ali pridonosi da se o tome ne piše, da se o tome ne govori, da se o tome ništa ne poduzima. Tome se pridonosi. Pa onda kada vidimo da naše neke tvrtke više trostruko troše na reklamu nego u Sloveniji onda to nešto upućuje. Kada vidimo da su troškovi održavanja informatičke opreme peterostruko veći nego u istoj kompaniji u Sloveniji, onda nas to na nešto mora upućivati na zaključak određeni. I tu je potreban daljnji nadzor konkretni. ... Hvala vama. iz vaše rasprave, a iz replike kolege Šukera i malo prije na moju raspravu i na vašu raspravu očito je i činjenica je i ne treba negirati, problemi postoje. I sasvim sigurno da ljudi u tom inspektoratu se trude. Ali gotovo sigurno da imamo zakon od 2008., gotovo gotovo je sigurno da od 2008. godine do danas, a i vi ste naveli čitav niz primjera koji odudaraju od dobre prakse, pažnje dobrog gospodara i koje su granično i kriminalne na koncu konca to što je i dokazano. Čitav niz postupaka se vodi. Prema tome, bilo bi logično i upravo moja rasprava je bila usmjerena u tom pravcu. Podržavam ovaj prijedlog zakona, vjerojatno ti ljudi rade dobro svoj posao, ali što to njih sprečava da čitav sustav razotkrijemo i da spriječimo, sve ove stvari koje se dešavaju, koje ste vi naveli, a između ostalog i odlazak rekli ste na Broadway na kazališnu predstavu, neki su odlazili i na nekakve opere u Veronu i kojekakve druge centre. Prema tome, ajmo s tim stvarima raščistiti pa da čujemo od ljudi koji su to problemi ili koje to institucije u ovoj državi ne rade ili sprečavaju da se stvari razotkriju i onda čitav teret pada na istraživačko novinarstvo i krenemo opet ispočetka. Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Koračeviću, pitali ste me gdje su problemi, tko to sprečava. Financijski inspektorat ne može doći do svih podataka, toga moramo biti svjesni. O onim stvarima o kojima sam najviše govorio, o tomu jedine podatke ima Središnja banka i ti podaci ne dolaze do Financijskog inspektorata. Kad bismo razaznali i vidjeli strukturu troškova poslovnih banaka onda ćete razumjet o čemu sam govorio, a tu strukturu troškova poslovnih banaka ima samo Narodna banka. Ali zato Ali zato većina zemalja upravo iz tog razloga je izdvojila iz Središnje banke nadzor poslovnih banaka u svoju posebnu instituciju i Narodna banka vrši svoju monetarnu funkciju, ali ne nadzire banke, kao primjerice u Italiji upravo iz tih razloga. Ovako mi ne možemo znati jesmo neprijatelji države ako pitamo kakva je struktura troškova Zagrebačke ili Privredne banka, u što su trošili. Ovo kad ste Broadway spomenuli, dupli trošak je bio jer je svoju suprugu, nije joj se dopadao prozor kraj kojeg je sjedila, morala je ići na drugu stranu pa je duplu kartu platio i sve je išlo u trošak banke. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Dakle, ponukan ovim zadnjim dijelom rasprave dozvolite mi da iskoristim priliku jer mislim da je onda to i najbolje vrijeme obzirom da već nekoliko puta spomenuti djelatnici Financijskog inspektorata na čelu sa mojom kolegicom ravnateljicom koja je ovdje i prisutna, sigurno zavređuju puno češće puta da se govori i o njihovom radu i o rezultatima. Obzirom da je to jedan specifičan posao koji je vrlo često vezan uz vrlo kompleksne i složene predmete povjerljive naravi, kako smo ih definirali određenim zakonskim propisima, o tome se ne zna puno. Tako da ja mogu ovdje sasvim jasno reći da je evo samo prema podacima, govorim samo za 2010. godinu, Financijski inspektorat sudjelovao u svim svim financijskim istragama koje su vođene pa naravno i u onima koje su možemo tako reći medijski eksponirane. Ukupni njihov broj samo u 2010. je bio 88, od toga moram isto tako reći da u 15 od tih 88 Financijski inspektorat je bio izravni inicijator takvih vrsta istraga. Dakle istrage su rađene što samostalno, što u suradnji sa ostalim tijelima obzirom da ih Financijski inspektorat kao ustrojstvena jedinica, integralni dio Ministarstva financija u svim tim postupcima financijskih i inih istraga nije jedina karika u lancu. Isto tako treba reći da preventivno djelovanje Financijskog inspektorata je također vrlo važno. Opet ću reći samo za 2010. godinu, 230 230 nadzora koji su provedeni naravno nad onima koji jesu u djelokrugu i odgovornosti Financijskog inspektorata, a to su od ovlaštenih mjenjača, preko pojedinih davatelja kredita i zajmova, ali ne kreditnih institucija, do raznoraznih predstavnika nefinancijskog sektora i tzv. profesionalnih djelatnosti poput odvjetnika, revizora, javnih bilježnika i slično. Ukupni prekršajni, rezultati prekršajnog postupka za 2010. godinu da je preko 27 milijuna kuna izrečenih kazni, oduzeto je odnosno zapravo utvrđeno je preko milijun eura nedozvoljenog prenošenja novca preko granica, gotovog novca preko granice, dakle onaj novac koji nije bio prijavljen sukladno našim zakonskim propisima. Ovo su samo neke od brojki koje sam evo namjerno iskoristio priliku u završnoj riječi zapravo reći da se pokažu i kažu da to zaista nisu beznačajni rezultati. Vratit ću se na onu prvu koju sam rekao, a to je 88 financijska istraga u kojima su djelatnici i Financijski inspektorat kao takav sudjelovao. To možda se nekome može učiniti brojka koja i nije tako respektabilna, ali vjerujte svaka od tih istraga iziskuje i zapravo sadrži ne samo stotine i tisuće stranica raznoraznih dokumenata nego isto takav broj stotina i tisuća raznoraznih novčanih transakcija koje je potrebno itekako detaljno analiziraju iziskuje iscrpan rad. Evo, hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti. Time ćemo zaključit prijepodnevno zasjedanje. Nastavljamo u 15 sati s 2. točkom dnevnog reda, a to je Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka. Zahvaljujem i vidimo se u 15 sati. Hvala vama.